Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Esitan Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna [fraktsiooni] nimel Riigikogu menetlusse Riigikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis lähtub eesmärgist lõpetada nimetatud institutsioonide valimistel elektroonilise hääletamise kasutamine, et tagada valimiste usaldusväärsus ja vastavus põhiseadusele. Põhiseaduse kohaselt peaks Eesti olema demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Reaalselt on aga Eestis demokraatia ideaali teostamisega lood räbalad, sest rahvale ei ole tegelikult tagatud õigusi, mis võimaldaks teostada oma staatust kõrgeima riigivõimu kandjana. Osaks sellest probleemist on puudulik valimiste korraldus, muu hulgas seetõttu, et elektroonilise hääletamise läbiviimine reaalselt ei vasta põhiseaduses sätestatud valimiste ühetaolisuse ja salajasuse põhimõttele ega ka valimiste jälgitavuse ja kontrollitavuse põhimõttele. Just seetõttu pole sarnast elektroonilise hääletuse süsteemi võetud kasutusele mitte üheski teises Euroopa riigis. Palun teil osutada kõnealusele probleemile sisulist tähelepanu. Püüdlus tagada, et valimised viidaks läbi usaldusväärselt, peaks muudest erimeelsustest hoolimata olema meie ühine huvi, tõtt-öelda on see meie kõigi kohustus. Tänan teid tähelepanu eest!

Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel esitan põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega sätestatakse koolilõuna riigipoolse toetuse alammääraks 2 eurot päevas õpilase kohta. Hetkel kehtiva korra järgi kulub riigil ühe lapse koolilõuna peale 1 euro päevas, millele lisandub omavalitsuse ja mõnel juhul ka lapsevanema panus. Viimane riigipoolne koolitoidutoetuse tõstmine toimus viis aastat tagasi ehk aastal 2018. On ilmselge, et see summa ei vasta enam ammu tänapäeva hindadele. Selleks, et koolilõuna oleks kooliõpilastele jätkuvalt tasuta kättesaadav, tervislik ja maitsev, tuleb märgatavalt suurendada koolilõunatoetuse alammäära.Peab tunnistama, et omavalitsused on koolilõuna omapoolset toetust tõstnud isegi tihedamini kui riik. Näiteks Tallinna linn on teinud seda viimati lausa kaks korda järjest,

Koolitoidutoetust oleks pidanud tõstma juba enne meeletut inflatsiooni ja hinnatõusu. Praeguses olukorras on see aga möödapääsmatu, et säilitada koolides pakutava toidu kvaliteet.Eelmise aasta lõpus tegid vastava ettepaneku valitsusele Eesti Linnade ja Valdade Liit ning terve rida noorte esindusorganisatsioone, kuid tulutult. Tuletan ühtlasi meelde, et paljudele noortele on koolilõuna ainus täisväärtuslik ja soe toidukord päevas. Kasvavale organismile ning aktiivse mõttetegevusega tegelevale noorele inimesele on tasakaalustatud toitumine äärmiselt oluline. Käesoleva seaduse jõustumisel säilib koolitoidu kvaliteet ning tervislikkus, mis mõjutab otseselt õpilaste füüsilist ja vaimset tervist, õppeedukust ja heaolu. Palun seda [eelnõu] toetada!

Liigume edasi teadete juurde. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimuvad siin istungisaalis järgmiste toetusrühmade moodustamise koosolekud: esiteks, Montessori hariduse toetusrühm, kokkukutsuja Mario Kadastik; teiseks, vähi- ja harvikhaiguste ravi toetusrühm, kokkukutsuja Katrin Kuusemäe.

Austatud istungi juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Põhiseaduskomisjon on esitanud teisele lugemisele Riigikogu otsuse

Austatud istungi juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Põhiseaduskomisjon on esitanud teisele lugemisele Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" eelnõu nr 13. Põhiseaduskomisjonis toimus selle eelnõu teist lugemist ette valmistav arutelu 25. aprillil. Muudatusettepanekuid ei laekunud ning eelnõu tekst jäi samaks. Analoogselt ei tekkinud ka arutelu komisjonis. Ja veel: eelnõu esimese lugemise arutelul on komisjon teinud ettepaneku teine lugemine lõpetada, panna see tänasel täiskogu istungil lõpphääletusele ja seda toetada. Hea ettekandja, küsimusi teile ei ole. Aitäh teile! Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita. Läheme lõpphääletuse juurde, nagu juhtivkomisjon on palunud.

Aitäh, istungi juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Põhiseaduskomisjon on esitanud teisele lugemisele Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" eelnõu nr 14. Põhiseaduskomisjonis toimus selle eelnõu teist lugemist ette valmistav arutelu 25. aprillil. Muudatusettepanekuid ei laekunud ning eelnõu tekst jäi samaks. Ei tekkinud komisjonis ka selleteemalist arutelu. Veel: eelnõu esimese lugemise arutelul on komisjon teinud ettepaneku teine lugemine lõpetada, panna see lõpphääletusele ning seda Aitäh! Kas ettekandjale on küsimusi? Küsimusi ei ole. Ma tänan ettekandjat. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita. Juhtivkomisjoni seisukoht on viia täna läbi lõpphääletus. Alustame lõpphääletuse ettevalmistamist. Kas võime minna lõpphääletuse juurde? Aitäh!Panen lõpphääletusele eelnõu 14. Palun võtta seisukoht ja hääletada!